Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието. Уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната програма за работата на Народно събрание следните допълнителни точки: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Предлагам това да бъде точка втора за днес. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Предлагам това да бъде точка трета за днес. По първия Законопроект вносители са народните представители Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 г. Приет е на първо гласуване на 19 юли 2017 г. По втория Законопроект вносители са народният представител Данаил Кирилов и група народни представители на 4 юли 2017 г. Приет е на първо гласуване на 19 юли 2017 г. на още една точка: Проект на декларация относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Вносители са народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Красимир Богданов, Имрен Мехмедова, Полина Цанкова на 26 юли 2017 г. – това да бъде точка четвърта за днес. Моля, гласувайте.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 196 народни представители: за 105, против 87, въздържали се 4. Предложението е прието. Господин Бойчев, имате думата.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 пета точка. Тогава Вие казахте: спокойно, ще дойде времето, ще гледаме тази точка. Днес предложихте три точки. Аз разбирам, че тази тема Ви е крайно неприятна и ако можете да си я спестите, е най-добре за Вас. По По начина, по който обаче допълнихме Програмата, имам опасения, че парламентарното време въобще няма да стигне за тази точка. По решение на Народно събрание крайният срок за работа на Комисията е 29 юли – тази седмица. Моето процедурно предложение, господин Председател, е точка 10 от дневния ред

Няма. Гласуваме предложението, направено от народния представител Жельо Бойчев.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 196 народни представители:

Благодаря. Господин Председател, моля за прегласуване, тъй като колеги не успяха да гласуват. Благодаря Ви. (Шум

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 196 народни представители:

Седнете си на мястото. Ще Ви дам процедура по начина на водене. Заповядайте, господин Ерменков – по начина на водене. горещия картоф, който сами си сготвихте. Разбирам стремежа да забулите и замятате проблема НДК под юргана с надеждата, че хората няма да забележат това нещо. Искам да Ви обърна внимание, че до края на гласуването бяха останали две секунди, а колегата беше вдигнал ръка, че не е могъл да гласува. гласува. Трябва да Ви кажа, че абсолютно Ваше задължение е да следите кога, какво и как се случва в залата. Ето, там и квесторите видяха, че беше вдигнал ръка и че не можеше да гласува. Две секунди бяха останали до края на процедурата а Вие съвсем произволно прекратихте едно гласуване, с което нарушихте правилата за работа на Народно събрание. Много Ви моля, вземете се в ръце! Престанете да играете ролята на фелдфебел тук! Започнете да ръководите Народно събрание по демократичен начин, спазвайки правилата му! Иначе ще останем с убеждението, че вместо да сте председател на Народно събрание, играете ролята на параван на едни решения, които в никакъв случай не са в полза нито на авторитета ни, нито на авторитета на държавата. Опитът да се скрият престъпленията по отношение на НДК няма да Ви помогне те да не станат публични. Благодаря Ви.

Подлагам на гласуване направеното предложение.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 196 народни представители:

Процедура по прегласуване, с условие че ако има човек, който не е гласувал при първото гласуване, тогава ще се зачете гласът му. Иначе резултатът остава от първото гласуване, тъй като ще бъде необоснована процедурата. Съгласете се – необоснована. (Шум и реплики

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, по отношение на дневния ред, Законът за съдебната власт едва вчера беше гледан на второ четене в Комисия, и то в късния следобед.

Обратно становище? Заповядайте.

Поддържате ли предложението си? (Шум и реплики.) Подлагам на гласуване предложението на народния представител Филип Попов за отпадане на точката от дневния ред. Моля, гласувайте.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 196 народни представители: за 105, против 87, въздържали се 4. Предложението е прието. Съобщения че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването във вътрешните морски води и посещението на пристанище Варна на кораб от състава на Военноморските сили на Гърция в периода от 9 август до 12 август 2017 г. включително. Визитата е свързана с провеждане на учебно плаване на кадети и обучаващи се в Колежа за подготовка на старшински кадри във Военноморските сили на Гърция. Уведомлението е постъпило на 26 юли 2017 г. с вх. № 703-09-26 и е предоставено на Комисията по отбрана.

в залата да бъдат допуснати госпожа Карина Караиванова – председател на Комисията за финансов надзор, и двамата кандидати за заместник-председатели – господин Румен Соколов и господин Йордан Чомпалов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме направеното предложение.

„ДОКЛАД относно изслушване на предложените кандидати за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор: Румен Димитров Соколов за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и Йордан Николов Чомпалов за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ На открито заседание, проведено на 25 юли 2017 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по бюджет и финанси проведе изслушване на предложените кандидати за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор по реда на Раздел IV от приетите процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък „Процедурни правила“. Председателят на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова отбеляза, че видно от представените документи кандидатите отговарят на изискванията на Закона за Комисията за финансов надзор за членове на Комисията за финансов надзор и следва да бъдат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 е, че към настоящия момент няма открити документи, установяващи принадлежност на Румен Димитров Соколов и на Йордан Николов Чомпалов към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите, и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Кандидатурите бяха представени от председателя на Комисията за финансов надзор госпожа Карина Караиванова, която наблегна на безупречната им професионална репутация. Според нея това са личности, които ще помогнат съществено в реализирането на амбицията на институцията, която ръководи, да се превърне в независим регулатор. Предложените на вниманието на народните представители кандидатури са на безспорни професионалисти, които биха увеличили авторитета и капацитета на КФН, биха помогнали изключително за утвърждаването й като независим регулатор, който успешно да се справя с предизвикателствата на ежедневния надзор над небанковия финансов сектор. заключение госпожа Караиванова призова за подкрепа на кандидатурите. След представянето на кандидатурите се премина към лично представяне и концепции за дейността им в Комисията за финансов надзор. Пръв своята концепция представи господин Йордан Чомпалов – кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, като заяви, че ще работи на екипен принцип за реализиране на концепцията на Комисията за финансов надзор и за издигане на Комисията като един модерен регулативен орган, асоцииран с професионализъм, диалогичност, прозрачност и безпристрастност. Дейността му ще бъде насочена към: защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите, и осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие във финансовите пазари, както и осигуряване на стабилни, сигурни и адекватни пенсии на осигурените лица. Господин Чомпалов подчерта, че регулаторните отношения относно допълнителното пенсионно осигуряване, особено при втория стълб, са с изключителна социална значимост, за да се гарантира финансова сигурност на българските граждани, посредством допълнителна пенсия и тази социална значимост налага повишено внимание за създаването на регулация, недопускаща финансови колапси с фондовете от втория стълб. Това би станало чрез засилване на ефективността и качеството на регулацията и надзора върху сектора допълнително пенсионно осигуряване. Той подробно посочи, че би работил за постигане на конкретни резултати, като подробно обясни конкретните мерки в областта на регулаторните функции на КФН по отношение на надзорната функция, както и мерките, насочени към повишаване на финансовата култура на осигурените лица. Следващият, представил своята концепция, беше господин Румен Соколов – кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Той посочи основните цели, които ще са водещи при неговата дейност: продължаване на работата с участниците на капиталовия пазар във връзка с имплементирането на Директивата за пазарите на финансовите инструменти II и регламентите на Европейската комисия; за защитата на интересите на инвеститорите; за осъвременяване на начините за разкриване на информация от страна на поднадзорните лица; за редовни институционализирани срещи с представители на асоциации на поднадзорните лица; за засилване на образователните инициативи, свързани с превенцията на измами, както и за повишаване на финансовата култура на инвеститорите; работа с другите участници на пазара по повод засилване на инициативите по привличане на нови емитенти сред добрите български частни компании; за постоянен анализ на пазарната ситуация и предлаганите инструменти на предоставяната от участниците на пазара информация. След представянето на концепциите, към кандидатите бяха поставени множество въпроси от страна на членовете на Комисията и на присъстващите. Към господин Чомпалов въпросите бяха следните: - от народния представител Румен Гечев, който изрази задоволство от квалификацията и професионалния опит на кандидата. Той постави въпроси относно професионалните пенсионни фондове: има ли такива в България и какво е тяхното бъдеще; какви по-точно са препоръките от Международната организация на пенсионните надзорници и по-конкретно тези, касаещи България; какъв е управленският опит на кандидата и какви екипи е ръководил в дейността си до момента? - от народния представител Мария Илиева във връзка с либерализиране на инвестиционните ограничения при пенсионно-осигурителните дружества в средносрочен аспект необходима ли е промяна в ограниченията, които са поставени пред пенсионно-осигурителните дружества по отношение на тяхната инвестиционна политика? - от народния представител Сергей Кичиков във връзка със споменатата необходимост от повишаване на финансовата култура на осигурените лица – как и чрез какви механизми ще се повиши информираността на българския гражданин относно пенсионно-осигурителните фондове? от народния представител Лало Кирилов – как ще бъдат решени проблемите с разкриването на информация и инвестициите в свързани лица? На поставените въпроси господин Йордан Чомпалов даде подробни отговори: относно задължителните фондове, които са вторият стълб на сега съществуващата осигурителна система; по отношение на въпроса за промяна на ограниченията пред пенсионните фондове във връзка с проекта на ЗИД на Кодекса за социалното осигуряване и направените в него предложения по отношение на финансовата култура и препоръките от Международната организация на пенсионните надзорници, която се нарича „Принципи на частния пенсионен надзор“, както и относно разширяването на дефиницията „свързани лица“ в проекта на Кодекса за социално осигуряване. Към господин Соколов въпросите бяха следните: - от народния представител Румен Гечев бяха зададени уточняващи въпроси относно образованието и специализациите на кандидата и професионалния му опит. - от народния представител Лало Кирилов: какви са мерките, които се предвиждат посока увеличаване броя на търгуващите и на емитентите на акции и облигации на нашия пазар. На поставените въпроси господин Румен Соколов даде отговори. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел V от процедурните правила предложените кандидатури на Румен Димитров Соколов за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” и Йордан Николов Чомпалов за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, за което прилага към настоящия доклад Проект на решение за избора им.

…“ Господин Председател, тук има две чисто технически корекции, които ще изчета: „РЕШИ: 1. Румен Димитров Соколов за член – това е добавено, и заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор. 2. Йордан Николов Чомпалов за член и заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор.“ Съгласно правилата, с които сега ще Ви запозная, отново да Ви ги припомня: избор на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление на Комисията за финансов надзор от Народното събрание. Първо, заседанието се излъчва в реално време в интернет – чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. Второ, Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси – това вече се случи. Трето, всеки кандидат се представя от вносителя до две минути.

кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Вносителят на предложението е госпожа Караиванова, моля да заповяда, за да представи кандидатите.

две минути, уважаема госпожо

Колеги, моля Ви за тишина в залата. КАРИНА КАРАИВАНОВА: Господин Румен Соколов притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство в София, както и е магистър по бизнес администрация от „Котругли“, от „Котругли“, Хърватия. Има придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант от Държавната комисия по ценните книжа. Владее английски, сръбски и руски езици. Професионалното му развитие през годините е изключително в сферата на финансите и по-конкретно в областта на капиталовите пазари. Това е човек с ясна лична представа за динамиката на процесите на капиталовия пазар и нормативната база, регулираща неговото развитие. До настоящия момент господин Соколов е управител на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, дъщерно дружество на Българска фондова борса – София, като е отговорен за оповестяване на информацията за обществеността от публични компании. Освен добрите си познания за настоящето на народния капиталов пазар господин Соколов има и много добри и интересни идеи за неговото бъдещо развитие, и аз ще разчитам изключително много на това – заедно и съвместно да подпомогнем развитието на капиталовия пазар в България. Другият кандидат – Йордан Чомпалов, е сред най-уважаваните юристи в сферата на правото на ценните книжа и финансовите пазари, търговско и банково право. Господин Йордан Чомпалов притежава магистърска степен по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а впоследствие придобива и следдипломна квалификация по финансов мениджмънт към Университета за национално и световно стопанство, Допълнителната шестмесечна квалификация в САЩ допълва знанията му по инвестиции, банки и финанси. Той е член на Софийската адвокатска колегия от 2001 г. насам. Началото на своята експертна кариера господин Чомпалов започва в Държавната комисия по ценни книжа, където по-късно заема длъжността началник на отдел „Нормативна уредба“, а след това става и член на Комисията. Има активно участие в разработването на нормативната уредба на капиталовия пазар в България. Уважаеми дами и господа народни представители, предложените кандидатури са на безспорни професионалисти с безупречна репутация и аз считам, че ако бъдат избрани, те ще допринесат за подобряване работата на Комисията, за подобряването на нейния експертен потенциал, както и за повишаване репутацията на Комисията, като такава. ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караиванова. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Откривам разискванията. Заповядайте, професор Гечев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както винаги, така и сега, ще се отнесем с уважение и с разбиране към представените кандидатури, тъй като двамата колеги, които са представени, са хора завършили икономическо и юридическо образование с отличен успех – и двамата. ние не поставяме под никакво съмнение тяхното общо образование, техния професионален опит. Това, което искаме да коментираме обаче, е един въпрос, който не е посочен в препоръките на госпожа Караиванова. При нейният избор това е доколко кандидатите и в каква степен отговарят на изискванията на постовете, които те трябва да заемат, ако бъдат избрани. Уважаеми колеги, под надзор и защита на Комисията за финансови активи са 23 млрд. лв. или това прави малко повече от една четвърт от брутния вътрешен продукт на Република България. Текущата капитализация на Българската фондова борса е 10 млрд. лв. Този орган регулира и контролира 360 публични дружества, 40 инвестиционни посредника, 30 управляващи дружества с над 100 фонда под управление. В неговите правомощия и в обсега му са: Българската фондова борса, Централният депозитар, 9 пенсионни дружества с 29 фонда за допълнително пенсионно осигуряване и 44 застрахователни дружества, плюс около 400 застрахователни брокера. Тоест, уважаеми колеги, става дума за институция, която не е по-маловажна от Българската национална банка. Тук става дума за управление и контрол на десетки милиарди лева, и касае интересите на милиони българи, а затова нашите изисквания трябва да бъдат високи и трябва да бъдат свързани точно с изпълнението на функции в тези длъжности. По отношение на осигурителния надзор – кандидатът господин Чомпалов е завършил с отличие Софийския университет, завършил е „финансов мениджмънт“, специализация в УНСС, има специализация в Американския университет в Уисконсин. Отзивите, ако мога да си позволя, тъй като не ги познавам лично и двамата кандидати, са много добри и за него, като експерт. Но ние зададохме въпроси и ще помолим госпожа Караиванова да отговори на въпроса: каква е нейната увереност, че един доказан професионалист – като адвокат, като юрист в областта на реализация на ценни книжа, несъмнено с висока оценка, който обаче е нямал управленски опит? колегата не е управлявал екипи, а в случая трябва да управлява 30 експерти, да отговаря за пенсионни фондове и други – за милиарди. милиарди. Първият въпрос към госпожа Караиванова ще бъде: може ли да ни даде гаранции, че липсата на този управленски опит ще бъде компенсиран и как? Дали не се поемат рискове от управленска гледна точка?

бизнес“. Неговото образование на равнище „бакалавър“ е съвършено друга специалност, която няма нищо общо с финансите и с капиталовите пазари. Второ, той е завършил магистърска програма в Хърватия управленска, по „Основи на управлението“, която също не е със специализация и фокусиране върху финансите и капиталовите пазари. Притеснителен е професионалният опит на господин Соколов, който е впечатляващ, но не е в сферата, за която говорим. Една част от опита на господин Соколов е като журналист от различни издания – да не им правя реклама, свързани по някакъв начин с обяви, със съобщения на капиталовите пазари, но не са свързани с експертна работа. Второ, известен стаж – непродължителен, господин Соколов има във фирма, която сама се е отказала от лиценза си през 2010 г. поради липса на оборот, защото все пак годишната такса, мисля, че е около 1500 или 1700 лв. Освен това в момента господин Соколов управлява фирма от 4 души, в това число и той. Това е стаичка, дадена под наем в и функцията на тази четиричленна фирма е да поддържа сървъра, на който се качват обяви на инвестиционните посредници. Отличното образование на господин Соколов е в съвършено друга сфера. Второ, неговият управленски опит в последните години е да управлява още трима души, при положение че става дума за инвестиционен надзор, в който работят, мисля към 70 висококвалифицирани експерти в Комисията за финансов надзор. Учудвам се, че се правят квалификации в писмото на госпожа Караиванова, която казва, че е впечатлена от експертната му ерудиция и управленски мащаб. мащаб. Въпросът към госпожа Караиванова по отношение на този кандидат ще бъде: може ли да ни разясни какъв е този управленски мащаб, управлявайки трима души? Как се обвързва образованието и практиката с управлението на тези милиарди левове? Освен това към уважаемата госпожа Караиванова имаме и следния въпрос. Към момента има изпълняващ длъжността подуправител на КФН, заместник-директор на „Инвестиционен надзор“ . Аз ще Ви кажа фактите, Вие си направете сравнението. Новият кандидат, който се предлага, е завършил „Териториални системи“, човекът, който изпълнява тези функции и сме го избрали в Четиридесет и второто народно събрание с гласовете на всички парламентарни групи, е завършил Бизнес школата номер едно в Европа „Ландън бизнес Коул“ по финанси; завършил е „Международни икономически отношения“ в УНСС; работил е като ръководител във финансова корпорация „Откритие“ в Москва с персонал 10 хиляди души – ръководен персонал, и 20 милиарда оборот; работил е в „Кредит суис“ и Ю Би Ес; специализирал е в Нюйоркската банка; управлява и сме доволни от резултатите по реализация на Стратегията на КФН от миналата година под ръководството на госпожа Караиванова. Възниква въпросът: защо ще сменим човек, който е с фантастично образование в областта на финансите, който изпълнява тези функции, управлява десетки милиарди активи, ще го сменим с чудесен кандидат, но от друга област? Ако някой си мисли, че иска да си осигури мнозинство от петте души: един плюс двама, за да може да взима самостоятелно решение, мисля, уважаеми колеги, че тръгваме в посока, която може да ни отведе до излишни управленски рискове. При цялото При цялото ни уважение, ние няма да подкрепим тези две кандидатури и ще помолим госпожа Караиванова да отговори на нашите конкретни въпроси. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Гечев. Реплики?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

тъй като съм от народните представители, които участваха в изслушването и избирането на госпожа Караиванова в предходния парламент. Искам само да припомня, че на изслушването зададох един въпрос към нея

за тяхната оперативна и управленска самостоятелност в дейността им. Тя пое ангажимент, че това ще бъде върнато като практика и работа в Комисията. Доколкото разбирам, към момента, вече година след този избор, нищо такова не се е случило. Продължава решенията да се съгласуват предварително с председателя и всяка изходяща кореспонденция се придружава и с писмо от председателя. След като проф. Гечев обясни липсата на управленски и административен опит на кандидатурите, искам да кажа нещо много важно. В тази зала преди няколко дни абсолютно единодушно, с консенсус от всички политически сили, беше приет Законът за публично предлагане на ценни книжа. Тук имаме сходство и ясно разбиране за развитие на този пазар. С подхода, който госпожа Караиванова прави в момента, тя обезсмисли съгласието, което беше постигнато! Искам да кажа, че с тези кандидатури пропускаме уникална възможност да изберем един професионален и независим екип на Комисията за финансов надзор. Моите съмнения са, че там ще се наложи и се стреми да се наложи едноличен

Също няма. Закривам разискванията. Госпожа Караиванова се е мотивирала достатъчно, когато е направила предложението. Ако има желание допълнително да каже нещо, но няма такова задължение. Няма. Гласуваме Проекта за решение, предложен Ви от парламентарната трибуна. „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор

Румен Димитров Соколов за член и заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор. 2. Йордан Николов Чомпалов за член и заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор.“ Моля, гласувайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение по дневния ред: да разменим

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова Иванова – Събева, на 4 юли 2017 г., приет на първо гласуване на 19 юли 2017 г.

По § 1 има предложение от народните представители Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 28, ал. 1 след думите „изборният член на Висшия съдебен съвет“ се добавя „подал молба до съответната колегия в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата“, а след думите „заемана преди избора“ се добавя „или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

КИРИЛОВ: Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2, който става § 3: „§ 3.

„под каквато и да е форма, включително лично, чрез подставено лице и/или с явен и/или със скрит пълномощник“, а думите „на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на други юристи“ се заменят с „професионални сдружения, в които членуват“; б) точка 4 се изменя така: „4. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец и да упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност;“ в) точка 5 се отменя. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Съдия, Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, може да получава и възнаграждение за: 1. извършване на научна и преподавателска дейност или упражняване на авторски права; права; 2. участие в европейски и международни програми и проекти; 3. участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание, Висшия съдебен съвет или от органи на изпълнителната власт.“

В § 3, т. 4 е записано, че „не може да получава възнаграждение за извършена дейност по договор или по друго правоотношение“ и надолу са изброени държавата, общините, търговски дружества, физически лица и Вярно, че тук е записано „възнаграждения“, но в зависимост от тълкуването, се създава убеждението, че на практика не може да получава, например, възнаграждение от договор за наем. Според

По § 3 има предложение от народните представители Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4: „§ 4. Член 217 се изменя така: „Чл. 217. (1) Съдиите, прокурорите и следователите могат свободно да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси. Тези организации не могат да членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители. (2) Организациите по ал. 1 придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел. Учредители и членове могат да бъдат само съдии, прокурори и следователи. (3) Към Висшия съдебен съвет се създава Съвет за партньорство. Съветът се състои от трима изборни членове на определени от пленума, от представители на всяка от организациите по ал. 1, чийто членски състав е не по-малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите, както и от представители на съдиите, прокурорите и следователите, нечленуващи в такива организации. (4) Съветът осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите. (5) Организацията и дейността на Съвета за партньорство се определят с наредба на пленума на Висшия съдебен съвет.“

господин Милков.

мога да взема отношение по текстовете. Не знам доколко ще бъде информиран обаче вота на колегите ми. По отношение на предлагания параграф. В настоящия случай редакцията на Закона за съдебната власт предвижда при повдигнато обвинение срещу магистрат същият да бъде отстранен от работа докато се изясни въпросът. Сега се предлага това да се случи, когато престъплението, първо, е умишлено, и второ, е от общ характер. Съгласен съм текстът да бъде редактиран от нас, да бъде заменен с думата „умишлено“, но защо да бъде от „общ характер“? Давам пример. Ако магистрат извърши престъпление от частен характер – обиди някого или удари плесница на някого – това е лека телесна повреда. Сегашната редакция ще му даде правото с повдигнато такова обвинение да продължи да правораздава или да повдига обвинения към други хора. Затова правя предложение в този текст да отпадне „от общ характер“ и да остане единствено „за умишлено престъпление“. Считам, че предложението ми беше добре мотивирано и бихте го приели.

Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Милков за отпадане на израза „от общ характер“ накрая на текста. Гласуваме предложение, Гласуваме предложение, направено от парламентарната трибуна.

Предложение от народния представител Хамид Хамид: „В чл. 233, ал. 6 се създава изречение второ: „На съдиите в Административен съд – София-град, се определя съответното възнаграждение на съдия в Апелативен съд“. Изказвания? Няма. Гласуваме направеното предложение от народния представител Хамид Хамид, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

изказвания. Заповядайте, господин Милков. Благодаря, уважаеми господин Председател. Моето изказване е по-скоро въпрос към вносителите: какво наложи

КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7, и предлага да се създаде подразделение „Заключителна разпоредба“ със следната редакция: „Заключителна разпоредба § 7.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

да кажем, че този Закон, начинът, по който беше внесен, обсъждан и днес приеман, съсредоточи в себе си всичко, което законодателната техника не трябва да бъде. Внесен отникъде, внесен в последния момент, предизвикал обществен скандал, започна да бъде поправян между първо и второ четене още преди да бъде гласуван на първо четене, в последния момент основен текст от него, за който тук по доклада се казва, че Комисията го подкрепя по принцип, и накрая внесен за разглеждане в пленарната зала в нарушение на най-елементарния срок, който може да позволи на депутатите да се запознаят запознаят с това, което гласуват. И това по темата, по която трябваше да работим заедно, по темата, която е един от нашите приоритети, по темата, която всички декларирахме в първите дни на Народното събрание, че ще работим, защото е нужна темата за правосъдната ни система. Това беше едно силово упражнение, едно налагане на един Закон и БСП не гласува „за“ нито един текст! Нека това да се знае! Благодаря Ви, господин Зарков. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Кирилов. И аз щях да използвам Заключителните разпоредби за подобно изказване,

мога да опиша едно такова отношение и поведение. Обяснявам си го единствено с оглед на необходимостта да се търси сблъсък и политически дебат. Искам да уведомя колегите, които вчера не присъстваха на Комисията по правни въпроси, очевидно преценявайки, че този въпрос не е толкова важен. Комисията по правни въпроси вчера дебатира около четири часа този доклад, нищо че е само от шест параграфа. тук колеги от залата уточняват, до 19,00 – 19,30 ч. Включително участваха представители на Висшия съдебен съвет, тези, които прецениха, тези, които имаха изцяло опозиционно мнение и становище по Законопроекта. Участваха също така представители на всички неправителствени организации, които се припознаваха като получатели на средства оттук и оттам. оттам. Няма да коментирам и вижданията за прилагането на Правилника, но смятам, че по този Законопроект се осъществи един максимално широк дебат. Логично е, че някоя партия иска да се отчете пред тези организации и да каже: „Ето нашата партия не гласува, нито един път не гласува по тези разпоредби“. Да, колеги, Вие не гласувахте за прозрачността. Не гласувахте да има яснота по статута на съдебните магистрати. Дори не можахте да се ориентирате в разпоредбите, които дават по-голяма възможност на магистратите, по-ясни правила

аз да използвам „Заключителните разпоредби“. Нито един срок на Правилника не е нарушен – обратното означава или спекулация, или непознаване на Правилника. (Шум и реплики.) Параграф Параграф 7 е подложен на гласуване. Моля, гласувайте по доклада на Комисията.

Господин Ерменков, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател! Правя обратно предложение на направеното. Ще се опитам да аргументирам това свое обратно предложение. Аз разбирам нежеланието на парламентарната група на ГЕРБ да обсъжда проблемът НДК.

и е довело до съмнение за крупни злоупотреби с парични средства, не е належащо и не им е в дневния ред, защото ги злепоставя. Но все пак Ви моля, нека да вървим по реда, по който се обединихме в началото – не съвсем, разбира се, само колеги от ГЕРБ бяха против, и да обсъдим едно продължаване на дейността на Комисията за НДК, защото, в противен случай, ставаме съучастници на това, което се е случило. Ако за ГЕРБ е нормално да изчезнат стотици, хиляди или милиони лева за една сграда, мисля, че за останалите народни представители това не е нормално. Затова предлагам да остане точката, която си беше в момента, без да правим промени. Благодаря. Аз не виждам драма в това, което казвате, защото за точката за околната среда имаме около половин час и след това до 14,00 ч. имаме да дебатираме по НДК. Никой няма никакви притеснения. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Василева.

(БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Правя процедурно предложение за удължаване на работното време на днешното пленарно заседание до изчерпване на точката от дневния ред, касаеща НДК. Благодаря. Обратно становище? Няма. Гласуваме направеното предложение.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласували 196 народни представители: за 105, против 87, въздържали се 4. Предложението е прието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат в залата господин Бойко Малинов – директор дирекция от Министерството на околната среда и водите.

гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43, внесен от народните представители Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 г., приет на първо гласуване на 19 юли 2017 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията. Гласували

Няма изказвания. Гласуваме § 1 по вносител, подкрепен от Комисията.

Предложение на народния представител Атанас Стоянов и група народни представители: Създава се нов параграф: „В чл. 88 се създават нови ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание: съдържание: „(4) Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения на компетентния орган по планове, свързани с реализацията на обекти, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерския съвет или са определени като общински обекти от първостепенно значение с акт (5) Съдът разглежда жалбите по ал. 4 и се произнася с решение, като производството приключва в срок до шест месеца от подаването им. Съдът обявява решението в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивелина Василева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя

по жалби срещу становища и решения по ал. 1 по планове, програми и инвестиционни предложения, свързани с реализацията на обекти, които са определени като обекти с национално значение с акт на Министерски съвет. (5) Съдът разглежда жалбите по ал. 4 и се произнася с решение, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им.

народния представител Атанас Стоянов Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, внесените и току-що прочетени от нас предложения за изменение на Закона за опазване на околната среда са продиктувани най-вече от търсените от нас възможности за по-ефективно, за по-бързо съдебно производство относно обжалваните екологични екологични процедури, свързани с този Закон. Защото за всички нас е безспорно, че именно голяма част от тези екологични процедури са бавни и дълги, а пък съдебните практики относно тези процедури са много мудни и тромави. В тази връзка са нашите предложения.

свързани с този Закон, е и нашето предложение, с което предлагам да бъде разширен обхватът на едноинстанциония съдебен контрол спрямо тези обжалвани процедури и по-конкретно, разбира се, съдебната процедура относно оценките по въздействие на околната среда. Ние предлагаме в едноинстанционен контрол да бъдат включени и обектите, които са от първостепенно значение за българските общини, от една страна, а от друга, сертифицираните като приоритетни инвестиционни обекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Това според нас ще доведе до ускоряване и бързо финализиране на процедурите по екологичното законодателство, което всъщност е свързано не само с най-важните и големи национални инфраструктурни проекти, но и с първостепенните общински и и сертифицираните такива, свързани със Закона за насърчаване на инвестициите. Считаме, че в едноинстанционното съдебно производство в този смисъл обжалвания, ще бъдат значително съкратени сроковете и ще бъдат избегнати дългите и тежки процедури по касационното обжалване на оценките за въздействие на околната среда. Макар тук да избягваме стандартния двуинстанционен касационен съдебен процес и контрол, считаме, че едноинстанционният такъв не е отказ от правосъдие или пък липса на контрол, а по-скоро един оптимален, разумен способ да съхраним законосъобразно и целесъобразно тези срокове за оспорваните актове, решения и становище по оценката за въздействие на околната среда.

са минали през множество публични, открити и съгласувателни процедури. Това е един вид гаранции за публичност, за откритост на процеса. С оглед бързината на самия съдебен процес предлагаме да се въведе шестмесечен, макар и инструктивен такъв срок, с който да бъде завършено съдебното производство. По време на

от тях това е професия или може би дори поминък. Една част от колегите не бяха съгласни с тях, защото според тях нашите предложения противоречат на съответни международни конвенции, подписани от България – има се предвид Орхуската конвенция. Друга част от колегите пък твърдяха, че едва ли не ние сме в отклонение и в разрез с българските традиции в юриспруденцията, но в крайна сметка за нас е важна не само законосъобразността, за нас е важна и целесъобразността,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Стоянов! Както на Комисия споменах, тук балансът е между защита правата на гражданите и тяхното право да се защитават по съдебен ред, и и големите инвестиционни проекти. Неминуемо ще направим компромис като ограничим правото на хората да се защитават. За никого не е тайна, аз съм го споделял и публично, че съм привърженик на тази идея и я подкрепям като народен представител, избран от Велико Търново – процесите да бъдат ускорени. Във вътрешния дебат, който проведохме в БСП и с нашите колеги, аз срещнах аргумента, че веднъж правейки този компромис, утре ще го направим за друго, трето и пето и ще стигнем твърде далече. Аз винаги съм вярвал, че имаме достатъчно отговорност и съзнание да не правим тази грешка. Но, господин Стоянов, с Вашите предложения още преди Законът да стане факт, Вие показахте, че такава отговорност нямаме и веднага отидохме твърде далече. Тръгвайки в тази посока, докъде може да стигнем, ако процедурите са тромави? Ами, да направим за наказателния процес на една инстанция, защото и там процедурите са тромави и процесът е бавен?! Тръгвайки в тази посока, мисля, че ще стигнем до много грешно място. Господин Стоянов, категорично се противопоставяме на Вашите предложения.

предмет на обжалване на първата инстанция е самият административен акт, а втората инстанция – тази касационната инстанция, пък разглежда решението на първата инстанция. Особено когато се касае за такива важни, национално значими обекти с голям обществен интерес, с голямо значение за нацията ни, е недопустимо да се съкращава съдебната инстанция. Затова има съд в крайна сметка, именно за да бъдат всички актове възможно най-законосъобразни и както актовете на администрацията на Министерски съвет, така и на първата инстанция. Затова има две инстанции! Това е основен принцип, норма в българското в българското право както по отношение на административното производство, така и по отношение на наказателното и на гражданското производство. Разбираме желанието за така наречената „бърза писта“, но приемете нашите предложения, запазете двете инстанции, запазете контрола, защото всичко останало води до извода за стимулиране на практика на корупцията. От една страна, декларирате, че се борите с корупцията, а, от друга страна обаче, контрола,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Божанков, уважаеми господин Попов, уважаеми колеги! Никой няма намерение да нарушава нито Конституцията, нито българското законодателство. Нещо повече, нашето предложение е свързано с изключително важния въпрос за развитието на българските региони. Голяма част от тук присъстващите колеги са били представители на местната власт – кметове, общински съветници, председатели на общински съвети. Основният принцип, по който ние сме се движили при подготовката на този Законопроект, е наистина за адекватност и съразмерност на този едноинстанционен съдебен контрол. Защото няма как ние да подложим на такъв контрол важните национални инфраструктурни обекти, от една страна, а пък, от друга страна, за по-малките обекти

е бил водещ по отношение на подготовката на нашия Законопроект. Аз призовавам всички онези, които наистина по някакъв начин, а аз съм убеден, че всички Вие сте такива – милеете за своите региони, за своите общини, нека да направим така, че проектите,

предложението на Комисията, която разглеждаме, предложението на колегите от Патриотичния фронт Атанас Стоянов и група народни представители, и малко по-нататък – предложението на колегите от БСП, има едно нещо, което ги обединява. В трите предложения, макар в някаква степен те да се бият едно с друго или да си противоречат, това, което ги обединява, е желанието за ускоряване на инвестиционния процес. Това е и нещото, към което парламентарната група на Движението за права и свободи е съпричастно. В нашата предизборна програма

Как да ускорим инвестиционния процес, след като Вашето предложение за кратки срокове за двуинстанционно е добро, но само за националните обекти? Защо обектите от общинско значение, които са голямата основа на инвестиционния процес, да отпаднат от това? Искате да запазим двуинстанционното? Чудесно, да го запазим! Искате бърз инвестиционен процес, бърза писта! Обръщам се към колегите от ГЕРБ – нека да го приемем за общинските, да бъде двуинстанционно в рамките на шест месеца. Защото, колеги, преди да започне предизборната кампания – правя това отклонение, защото има отношение към темата и към нашата позиция, ние имахме среща с работодателските организации на българския бизнес и с Американската търговска камара като най-големия чуждестранен работодател в България и инвеститор. Общото беше, че всички искаха ускоряване на инвестиционния процес. Всички в един глас плачеха срещу петгодишните дела, дела, даже ще Ви цитирам какво казваха: „Вижте, господа политици! Когато едно инвестиционно решение бъде обжалвано три, четири години, то губи своята актуалност като инвестиция. Вие какви инвестиции чакате във Вашата страна, след като инвестиционният процес е спънат от петгодишни размотавания в съда?“ Дайте да се обединим в тази зала в решения, които не противоречат на основни принципи на правото, но наистина ускоряват инвестиционния процес! Сега ще ускорим обектите от национално значение, чудесно! Едноинстанционно, бързо, шест месеца, добре! Ами за основната маса инвестиции, които се правят в обекти от общинско значение? Защо да не го направим това? Кое ни пречи? Чух колеги-юристи да казват, че обжалването на общинските първо е в районния съд и. Това не е достатъчно ниво – за да бъде обжалван, трябва да е двуинстанционно. Ами, добре, нека да направим за националните едноинстанционно – шест месеца, за общинските – двуинстанционно, шест месеца. Какъв е проблемът? Тогава ще дадем наистина ясен знак, че ние в тази зала разбираме, почитаеми колеги от БСП, че парите за пенсии идват от инвестиции, не падат като манна небесна, както някога е паднала върху водените от Мойсей еврейски хора. Няма как да паднат! Инвестиции, инвестиции и пак инвестиции е решението на всички социални проблеми и ускоряването на този процес трябва да е обща задача на всички парламентарни групи. Ето защо ние от ДПС апелираме тези предложения днес да бъдат гласувани така, че да ускорят

Благодаря Ви. Моята реплика, уважаеми господин Цонев, е съвсем кратка. На първо място, знаете, че обжалването не спира изпълнението. На второ място, правейки справка по този род дела, касаещи обекти от национално значение, цялата процедура е максимум между една и две години. Тоест в съдебната фаза на първа и на втора инстанция не се губи време и не е там проблемът. Не се губи време в съда! Не се губи време в съда! Това предложение, което сме го направили, е, защото следва да има двуинстанционен контрол. Не може за сметка на инвестиционни намерения, проекти и какво ще спечели България от това, да се премахне законоустановеният ред и контролът върху тези административни актове от две инстанции! Ние не искаме да да няма „бърза писта“. Напротив, искаме „бързата писта“, но да се запази двуинстанционното производство. Втората инстанция не губи времето в тази процедура. Не там е проблемът. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Втора реплика? Не виждам. За дуплика – господин Цонев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Попов, ако знаех, че дебатът ще отиде в тази посока, щях да Ви донеса дела, които са по пет години, не са по една Само справка, да. Защото делата тежат много, прав сте – юристите веднага знаят какво да отговорят. Окей! Наистина трябва да мислим в тази посока. Ако е двуинстанционно, добре, нека да е двуинстанционно. Въпросът е в бързината, не е въпросът в инстанциите. Ако има точно определен срок – шест месеца, проблемът е решен.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Изкушавам се с оглед повдигнатите тези и становища от предходните оратори много бързо и без да оратори много бързо и без да хабя много време да спомена следното. Инстанционни съдебни производства:

на административните производства; Закон за обществените поръчки – едноинстанционно производство; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – Глава дванадесет, чл. 88 – 97 – едноинстанционно производство;

Закон за защита при бедствията – едноинстанционно производство; Закон за кадастъра и имотния регистър – едноинстанционно производство; забележете, посевния и посадъчния материал – едноинстанционно производство; Закон за съдебната власт – едноинстанционно производство. В ГПК няма да ги изброя, но са страшно много видимо, определени са между 12 и 15 едноинстанционни производства. Така, че колеги, нека да говорим общо, не конкретно и търсейки внушения. Поисках

това, как да кажа, силно ограничи възможността ми да доразвия тезата, като вносител, именно с оглед дебатите и с оглед заявленията на екологичните организации във връзка с определяне на обектите с национално значение с акт на Министерския съвет, се казва, че това е едва ли не субективно действие на Министерския съвет, на правителството. Това не е така. Бих казал, че това е едно от същностните проявления на държавната и изпълнителна власт – да взема такива решения по управление на държавната собственост, включително и тази, която е с национално значение. Ако бих могъл да участвам в онова заседание на второто четене на Комисията по околна среда, бих разсъждавал в контекста на искането на тези правозащитни организации да се добави още един допълнителен критерии, който да върви редом с понятието „обект с национално значение“ с акт на Министерския съвет. По тази причина, госпожо Председател и уважаеми колеги народни представители, правя редакционно предложение навсякъде, във всички параграфи, където е използван изразът „обекти с национално значение“ с акт на Министерски съвет, да се добави

е всеки обект, определен като такъв, в Енергийната стратегия на Република България за надеждна ефективна и по-чиста енергетика до 2012 г. и Интегрираната транспортна стратегия Ако не приемете това мое предложение, тогава правя алтернативно предложение за прекъсване на настоящето пленарно заседание, уважаеми колеги, за извънредно свикване на заседание на Комисията по околна сред и водите и за съставяне на допълнителен доклад във връзка с предложенията, които представих на нашето внимание. Позволявам си да поискам такава такава процедура, защото смятам, че с тези промени ще се балансират взаимоотношенията между нас като законодатели, между държавната власт и всички правозащитни организации, които ще знаят, че винаги имат един, два или три планови документа, в които изрично е описано – този обект е със стратегическо значение, защото… И така нататък, съдържа се

Уважаеми колега Кирилов, прав сте за тези случаи, които цитирахте по отношение на едноинстанционното производство. Но тук обхватът, общественият интерес е на съвсем друга степен, на съвсем друга величина. Не може по такива казуси, които са с изключителен обществен интерес, изключително от национално значение, общонационално, да бъде едноинстанционно производството!

Давам Ви го като пример, за да видите, че не се бави в съдебна фаза това, което говорите. Не може наистина за такъв тип национални, стратегически дори добавихте, обекти да има едноинстанционно производство! Нека сроковете да но да бъде двуинстанционно, защото, пак повтарям, и Вие сте колега юрист, прекрасно знаете каква е функцията на касацията – втората инстанция в административния процес, да следи първоинстанционното решение по отношение на неговата законосъобразност и правилност,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Попов! Няма да се съглася с общопринципните разсъждения за ролята на Касационното производство и няма да се връщам към изказването в неговото начало, за да аргументирам в кои случаи законодателят прибягва до едноинстанционност.

„контрол на по-горна инстанция“, която може да бъде дори и арбитраж, не само съдебна, а може да бъде най-обикновен арбитраж, но казва: „справедлив контрол и бърз“. И бърз! Така пише в Международната рамка. Докато ние се следим от касация на първа инстанция, или от първа инстанция на въззивна инстанция? Ами, то времето си тече и тук разсъжденията на господин Цонев като оратор и като народен представител, са абсолютно релевантни. Времето тече за всички проекти – и за тези с национално значение, и за който и да е инвестиционен проект! Ние трябва да създадем справедливата рамка за това.

за да има възможност в рамките на почивката Комисията по околна среда да заседава, да обсъди тези предложения и евентуално да изготви допълнителен доклад. До този момент

с надеждата в почивката да се изготви допълнителният доклад. Предлагам Ви след почивката веднага да разгледаме декларацията за Македония, която е абсолютно консенсусна – всички парламентарни сили са се подписали, и веднага след това да продължим с точките по дневния ред.

на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Заповядайте, колеги – Доклад на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства. Кой ще ни го представи? Процедура? Заповядайте, господин Цонев. Госпожо Председател, имам процедурно предложение. Има внесено предложение за удължаване срока

Чисто технологично, първо, трябва да се гласува продължение за удължаване на срока. Ако то бъде отхвърлено, идва Докладът, чете се, разисква се и се приема или отхвърля. Ако обаче бъде прието предложението за удължаване срока, какъв доклад ще четем при положение, че Народното събрание е удължило срока на действие на Комисията? Затова процедурното ми предложение е, първо, да подложите на гласуване предложението за удължаване срока

Подлагам на гласуване процедурата на господин Цонев, първо да гласуваме срока за удължение на Комисията и след това Доклада. (Шум и реплики.)

гласуването. (Шум и реплики.) Гласуваме процедурата на господин Йордан Цонев – първо, да гласуваме срока на Комисията за удължение и след това да четем Доклада. процедурно предложение. Гласуват

Предложението по тази процедура не е прието. Прегласуване. Господин Попов, заповядайте. ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател. Правя процедура по прегласуване. (Шум и реплики.) Ето, и господин Главчев не е успял да гласува. Благодаря Процедура по прегласуване.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултат.

Благодаря, господин Председател. „Доклад за дейността на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз…”

С такова движение може и катаджии да станем. Моля, заемете местата си, колеги, и тогава ще продължим четенето на доклада. Заповядайте, госпожо Йорданова. „По време на мандата на Комисията са проведени пет заседания – на 6, 11, 18, 24 и 25 юли 2017 г. Задачата на Комисията е да установи факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. I. Фактическа обстановка. С протоколно решение на Министерския съвет от 16 септември 2015 г. като подходящи сгради, в които да се провеждат събитията на Българското председателство, са определени Национален дворец на културата и Резиденция „Бояна“. С Протокол № 1 от 9 септември 2015 г., подписан от Томислав Дончев – заместник министър председател по европейските фондове и икономическата политика, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД, са избрани за членове на Съвета на директорите – Мирослав Ласло Боршош, Валентин Петров Кръстев и Людмил Димитров Веселинов.

Със Заповед № Р-41 от 16 март 2016 г. на заместник министър председателя по европейските фондове и икономическа политика е създадена Междуведомствена работна група (МРГ), която да осъществява подготовка на Националния дворец на културата като основна сграда за обезпечаване на необходимия за председателството сграден фонд и провеждане на съгласувателни процедури за реализиране на необходимите мерки за привеждането на сградния фонд в съответствие с изискванията на председателството. В състава на МРГ, която се ръководи от господин Мирослав Боршош, влизат представители на политическия кабинет на заместник министър-председателя по европейските фондове

В доклад на представителите на кабинета на вицепремиера Меглена Кунева, вицепремиера Томислав Дончев, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите, участващи в Междуведомствената работна група, се казва, че на 13 април 2016 г. в Министерството на финансите се провежда среща за обсъждане на дейностите, които да бъдат финансирани за подготовката на председателството. В рамките на срещата НДК информира, че вече е обявена поръчка за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника“ с прогнозна стойност 3 млн. 600 хил. лв., както и че предстои да се обяви тази за ремонт на сградата на НДК. Не става ясно на какво основание е обявена поръчката за конферентната техника и съгласувана ли е с някого. Освен това нейният обхват, количество и качество следва да бъдат съобразени минимум със заложените основни параметри в идейния проект, който на този етап все още не е представен на Междуведомствената работна група. Поет е ангажимент поръчката за ремонт и адаптация да бъде съгласувана по съответния ред, включително с Междуведомствената работна група. От същия доклад става ясно, че ден по-късно, на 14 април 2016 г., без съгласуване или информиране за тези си намерения, НДК обявява открита процедура за „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК“ с прогнозна стойност 12 млн. 800 хил. лв. Това действие на ръководството на НДК не е съгласувано с никого, което налага да бъдат предприети съответните мерки от страна на принципала на НДК и компетентните органи, и на 20 април 2016 г. е свикана Междуведомствената работна група, която да обсъди създалата се ситуация. На заседанието членовете са запознати за първи път с идейния проект за адаптация на сградата на НДК, като е подчертано, че обявяването на обществените поръчки в средата на месец април е било съобразено с периода на действие на стария Закон за обществените поръчки. Разяснено е, че идейният проект е бил предоставен вече пред служители на МВР и НСО и е получил тяхното одобрение, за което не е представена писмена информация и потвърждение. Поради многото неясноти и проблеми в документацията и идейния проект, които поставят под съмнение постигането на искания ефект и отговор на нуждите на председателството с писмо от заместник министър-председателя Томислав Дончев, е предложена на ръководството на НДК на ръководството на НДК да прекрати обществената поръчка, № 02715-2016-0003 - „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК“. На 9 май 2016 г. НДК прекратява процедурата. Междуведомствената работна група е възпрепятствана от изпращането на неактуална, непълна и некоректна информация. Освен това непредоставянето на изискани документи или становища на други компетентни институции от НДК прави изключително сложно разглеждането на документацията и вземане на решение от страна на групата. Общото наблюдение е, че НДК не използва пълноценно специализираната експертиза на Междуведомствената работна група и в продължение на целия период на работа оспорва конкретни изисквания и препоръки, произтичащи от нормативната база и изискванията на председателството. В резултат на това процесът на съгласуване се удължава в рамките на два месеца и половина, през което време всички усилия на работната група са насочени единствено към бързо отстраняване на сериозните пропуски в представяната от НДК документация и привеждането й в съответствие с изискванията на председателството. В хода на разговорите НДК изпраща списък с извършените и предстоящите за извършване разходи за целите на председателството, които групата да одобри. При разглеждането на списъка, са установени сериозни противоречия и необосновани искания, които никога не са били обсъждани или предлагани от групата, както и такива, които нямат нищо общо с подготовката на председателството, като преустройство на Зала 2, сценична механизация на Зала 2, преустройство на зала „Перото“, доставка на киноапаратура за кино „Люмиер“, текущи и аварийни строително ремонтни работи, включително и разходи, извършени в началото на 2015 г., когато все още не е имало неформални контакти с НДК като потенциален конферентен център за председателството. С Постановление № 193 на Министерския съвет от 1 август 2016 г. са одобрени промени по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо

с номинална стойност 1000 лева всяка от тях от Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик. С Разпореждане № 1

без да са освободени от отговорност, и са назначени за членове на Съвета на директорите Марио Благоев Анастасов и Пламен Никифоров Джуров. С решение на Съвета на директорите на „Национален дворец на Мирослав Боршош е избран за изпълнителен директор, като съшият продължава да има представителна власт и функции, а Марио Анастасов за председател на Съвета на директорите. С Протокол № 2 от 3 март 2017 г., подписан от Деница Златева – заместник министър председател по подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018

господин Мирослав Боршош предоставя на вниманието на госпожа Деница Златева Протокол с решения на Междуведомствената работна група за текущ мониторинг на изпълнението на дейностите по преустройство и адаптация на сградата на НДК, със съответните приложения към него: - Доклад за резултатите на подгрупа „НДК“ по група „Сигурност на Председателството“ към 15 март 2017 г., в който се обосновава необходимостта от предоставянето на 14 млн. 677 428.10 лева с ДДС за извършването на допълнителни дейности; - Доклад относно обосновка за необходимостта от промяна в обхвата за изпълнение на проект „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018 г.“ подгрупа „Инфраструктура“, в който се обосновава необходимостта от предоставянето на 10 млн. 427 хил. 245.09 лв., с ДДС за извършването на допълнителни дейности; - Доклад за резултатите на работната група за изграждане на Пресцентър на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, в който се обосновава необходимостта от предоставянето на

през 2018 г., в който се обосновава необходимостта от предоставянето на 11 млн. 103 хил. 412 лв. с ДДС, от които: - 7 млн. 541 лв. представляват финансов дефицит при стартирането на строително-ремонтните дейности. Това означава, че от една страна е налице дефицит на финансови средства в размер на 3 млн. 962 хил. 344 лв. поради разлика в одобрен от Междуведомствената работна група бюджет с протокол от юли 2016 г., за разходите, свързани с подготовка на сградата на НДК за нуждите на Председателството, възлизащи на 20 млн. 962 хил. 344 лв. с ДДС и гласуваното на Министерския съвет с решение № 641 от 3 август 2016 г., увеличение на капитала на НДК чрез издаване на поименни акции на обща стойност 17 млн. лв., а от друга е налице дефицит в размер на

от които: - 383 хил. 994 лв. с ДДС за дигитално заснемане и съставяне на технически паспорт на основната сграда на НДК; - 78 хил. 600 лв. с ДДС за обследване на енергийната ефективност и сертифициране на основната сграда на НДК; - 840 хил. лв. с ДДС за текущи и аварийни строително-ремонтни работи; лв. с ДДС за ефектно фасадно осветление на основната сграда на НДК; - 2 млн. 238 хил. 355 лв. за изработване на концептуален модел, проектиране, изпълнение, доставка и монтаж на сценична механизация, осветление, звук и столове на Зала 2 на НДК; 324 хил. лв. за проектиране и изпълнение на Комуникационен център за Председателството. Общо исканите допълнителни финансови средства възлизат на 38 млн. 65 хил. 856.97 лв. с ДДС. С Протокол № 3 от 2 май 2017 г., подписан от Деница Златева заместник министър-председател по подготовката на Българското председателство, в качеството й на орган, упражняващ правата на държавата в НДК се одобрява годишния финансов отчет за 2016 г., на НДК заверен от назначения регистриран одитор „ИсаОдит“ ООД и освобождава от отговорност за дейността им през 2016 г., членовете на Съвета на директорите – Валентин Кръстев, Мирослав Боршош и Людмил Веселинов. Независимият одитор „ИсаОдит ООД" заверява годишния финансов отчет на НДК за 2016 г., с изразяване на квалифицирано мнение, тъй като цитирам включително чрез прилагане алтернативни одиторски процедури относно достоверността на вземанията и задълженията към датата на баланса. Ние не бяхме в състояние да определим дали не биха се наложили корекции във връзка с отчетените или неотчетените разчети и елементите, съдържащи се в отчета за финансовото състояние, отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци.“ С Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 10 май 2017 г., се променя органът, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на НДК от заместник министър-председателя по подготовка на българското председателство. С Протокол № 3 от 16 май 2017 г., подписан от Лиляна Павлова министър на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., в качеството й на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на НДК, са освободени като членове на Съвета на директорите — Марио Благоев Анастасов и Светлодара Петрова и Светлодара Петрова Енчева, без да ги освобождава от отговорност, и избира Борислав Славчев Велков и Лазаринка Георгиева Стоичкова за членове на Съвета на директорите. С решение на Съвета на директорите на НДК от 17 май 2017 г., Мирослав Боршош е избран за изпълнителен директор, като същият продължава да има представителна власт и функция,

до госпожа Милка Гечева – началник на Дирекцията за национален строителен контрол, министър Лиляна Павлова иска извършването на проверка за установяване законосъобразното изпълнение на извършените до момента строително-монтажни работи на строеж „Преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство и и даване на указания за законосъобразното завършване и въвеждане в експлоатация на преустроените помещения в сградата на НДК. В заключението на доклада на ДНСК се казва, че „Изпълнените до момента вътрешни преустройства на кухня на 7 етаж, на ресторант с помощните помещения към него на 8 етаж и на новообособените санитарни възли на 8 етаж, преустройството на вътрешната отоплителна, вентилационна и канализационна инсталация, преустройството на вътрешната, сградна ВиК инсталация, разделянето на водопроводната от пожарогасителната инсталация, при наличието на категорично конструктивно становище, че няма засегнати конструктивни елементи на сградата, представляват строеж четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б. "д" от Закона за устройство на територията и могат да продължат след надлежно издаване на строителни книжа. Вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория включително, с които не се засяга конструкцията им, са строежи от четвърта категория и контролът по изпълнението им е изцяло от компетентността на общинската администрация, съгласно чл. 223 от ЗУТ, като въвеждането им експлоатация е от компетентността на органа издал разрешението за строеж в съответствие с разпоредбите на чл. 177, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ. писмо № 03-336 от 29 май 2017 г., до господин Георги Начев директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, министър Павлова иска извършването на проверка на дейността по възлагането и изпълнението на обществените поръчки: по договор № Т-00859 от 24 октомври 2016 г., с „Галчев инженеринг“ ЕООД с предмет: „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и по договор № Т Т 760 от 5 ноември 2016 г., с „Динакорд – България“ ЕООД с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника". И по двете обществени поръчки са инициирани изменения на сключените договори на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, а видно от становищата на Агенцията за обществени поръчки не всички от посочените основания могат да се квалифицират като „непредвидени обстоятелства" по смисъла на § 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗОП. С писмо изх. № 03-00-11 от 13 юни 2017 г., господин Начев уведомява министър Павлова, че със Заповед № ФК 10 532 от 8 юни 2017 г., е възложена финансова инспекция в НДК относно законосъобразността на възложените през 2016 г., обществени поръчки, проверка на изпълнението на сключените договори, наличие на основания за изменение на договорите и извършените плащания по тях. Към настоящия момент финансовата инспекция не е приключила и не е представен доклад за резултатите от нея. В становището си с изх. № К-13 от 10 май 2017 г., по договор с „Галчев инженеринг“ ЕООД

19 млн. 859 хил. 997,59 лв. с ДДС и срок за изпълнение на дейностите 30 септември 2017 г., Агенцията за обществени поръчки достига до заключението, че за две групи дейности може да се осъществи изменение на договора. Първата група дейности се дължи на констатирани неточности по отношение на включените количества и видове СМР в инвестиционния проект. Инвестиционният проект е изготвен на база „идеен“ проект и без налични строителни книжа за част „Архитектура“, в резултат на което са определени занижени обеми, особено в „скритата“ инфраструктура на сградата. Доколкото проектирането е в рамките на договора АОП допуска, че при възлагането не е било обективно възможно прецизно да се предвидят всички необходими видове работи и техните количества. Втората група дейности е свързана с получените предписания след провеждането на обществената поръчка от различни институции, ангажирани с осигуряване на Председателството, във връзка с което се налагат промени в инвестиционните намерения на възложителя. Повечето от писмата, които са постъпили са свързани с нуждата от осигуряване на допълнителни мерки за сигурност, по-високо ниво, определени от компетентните държавни органи. Друга част касаят изискванията, свързани с превода на срещите, обезпечаване на функционални нужди, свързани с организацията на човекопотоците човекопотоците и така нататък. Въз основа на това Агенцията за обществени поръчки достига до заключението, че без изпълнението им сградата не може да изпълни всички изисквания, свързани с обезпечаване на Председателството. Доколкото цитираните документи са издадени след 24 октомври 2016 г., то може да се приеме, че коментираните в тях изисквания са станали известни на възложителя след подписване на договора. Обезпокоителна е констатацията на Агенцията за обществени поръчки, че изгубените строителни книжа по архитектурната част на главната сграда на НДК трудно могат да се определят като обстоятелство, неизвестно на възложителя, тъй като се предполага, че същите са били необходими и при изготвянето на идейния проект на обекта. В допълнение, проверката в архивите е извършена през месец ноември 2016 г., тоест след стартиране процедурата за подписване на основния договор. Освен това в доклада обосновка, в който подробно са описани допълнителните дейности, необходими за реализацията на проекта, е видно, че са записани количества и обеми СМР, които нямат връзка към „скритата“ инфраструктура на сградата, например рампа за инвалиди, интериорни врати, врати за санитарни помещения и други. По отношение на посочената необходимост от подмяна на технически спецификации поради промени в относимата нормативна уредба, липсва конкретна информация, в какво се изразяват измененията, респективно влезли ли са в сила след провеждането на откритата В тази връзка НДК следва да разполага с допълнителни аргументи и доказателства, че коментираните дейности не са последица от субективни пропуски в изготвянето на идейния проект или други слабости при провеждането на основната поръчка“. В становището си с изх. № К-15 от 19 май 2017 г., по договор с „Динакорд

Агенцията за обществени поръчки достига до заключението, че с разглежданото изменение на основния договор, с което стойността му се увеличава с 1 млн. 548 хил. и 144.82 лв. без ДДС, е спазено изискването на чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, тоест поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка.

Да. Докладът е дълъг, обстоятелствен по настояване включително с допълнителни части на колегите, които бяха представители на БСП в анкетната комисия, така че доста подробно е описан. Моля за търпение, колегите от ляво да се разберат с техните представители в Комисията. Мисля, че на всички е интересно,